Шановні колеги, прошу заходити в зал і приготуватись до реєстрації. Я хочу нагадати, що ми завершили на 92 правці, так? На 92-й Левченка. Колеги, хочу вам розповісти логіку післяобідню. Після цього закону… Увага, колеги! У нас є вже підготовлене звернення щодо незаконних дій Російської Федерації по рішенню про видачу закордонних паспортів. І тому після цього законопроекту я запропоную включити в порядок денний для прийняття рішення. І якщо ми встигнемо, прийняти сьогодні. Бо потім аж два тижні чекати, колеги, після цього. У нас також є після цього закону два євроінтеграційних закони з розділу паливно-енергетичного комплексу. І я сподіваюсь, ми можемо встигнути це зробити, якщо будемо діяти злагоджено. Я передбачаю, що ми розгляд цього закону десь приблизно в 16:30 вийдемо, як я рахував ті правки, які були озвучені. І тому я прошу всіх, мобілізація на 16:30. Після цього закону включаємо в порядок денний наше спільне звернення по незаконних діях російського агресора. А зараз я прошу продовжити роботу по правкам. Але перед тим прошу провести реєстрацію

Зареєстровано 355 народних депутатів. Вечірнє засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Авторів правок прошу приготуватись і також голову комітету прошу приготуватись. Нагадую, 92 правка, авторство Левченка. Прошу включити мікрофон. Будь ласка, пане Юрію. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Ну, вкотре ця моя правка стосується одних із тих питань в цьому законопроекті, які нівелюють позитивні елементи цього законопроекті. Справа в тому, що законопроект передбачає, що аукціони будуть вводитись лише для сонячних станцій потужністю понад 10 МВт та вітростанції потужністю понад 20 МВт. І це дає можливість великим станціям використовувати легальну схему уникнення аукціонів, штучно розбивши станції на декілька черг по 10-20 МВт кожна. Тому я пропоную викласти цю норму в редакції іншій, визначивши, що…

понад 10 і понад 20. Для того, щоб не було можливості обходити вимоги по аукціону і не було можливості, власне кажучи, абсолютно…

Та норма, яку ви тільки що озвучили, вона була в першому читанні, яка до другого читання змінена кардинально і принципово. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування правку 92. Комітетом вона відхилена. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати.

джерела енергії, ще чомусь вклинити і Держенергоефективність, який є просто абсолютно зайвим. Але я хотіла би наголосити на іншому. Нам тут просто системно брешуть, брешуть про те, що необхідно вводити аукціони тільки з 1 січня 2020 року, 2020 року, що до того це неможливо зробити. Хочу вам нагадати, що законопроект мого колеги Лева Підлісецького був внесений іще минулого року. Якщо б у нас не було тисячі і однієї робочої групи, всіх цих обговорень, ми могли би ці аукціони ввести іще з 1 січня 2019 року. Сьогодні сонце заробляє порядку 25 відсотків річних в євро і 15 – на вітру. У мене просте питання. Шановні українці, ви отримуєте зарплати в євро? Ви можете собі дозволити, наприклад, заробляти такі величезні гроші на свої вкладення, інвестиції? Вам держава їх може прогарантувати деінде? Ні. Вас обманюють. І обманюють в тому, що, розповідають, що це неможливо зробити… Будь ласка, 30 секунд. Шановна пані Войціцька, я, перш за все, хочу вам щиро подякувати за дуже коректне і моральне відношення до мене як до колеги. Якщо хтось говорить про брехню, я можу дуже багато розказати, хто бреше, як бреше і в якому місці цього залу сидить. Але з цієї трибуни, з точки зору політичної і моральної коректності, я робити цього не буду. Але друга позиція. Я не пам'ятаю правки пані Войціцької, яка б відміняла або пропонувала прив'язку "зеленого" тарифу або будь-яку іншу модель відв'язати від курсу євро. Ви спочатку попрацюйте, внесіть, а потім починайте говорити, хто бреше в цьому залі. Дякую. Прошу поправку номер 100 проголосувати на підтвердження.

За-31 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 101 народного депутата... Вона врахована. Поправка номер 102. Не наполягає народний депутат. Номер 103. Наполягає. Прошу, народний депутат Кацер-Бучковська. Колеги, дуже важлива правка. В першу чергу, я вважаю, що Кабінет Міністрів, коли буде визначати квоти, скільки встановлювати кожного року аукціонів на "зелену" енергетику, повинен керуватися в першу чергу, це енергетичною стратегією до 2035 року, і другим документом – це Угодою про асоціацію, якою Україна взяла на себе зобов'язання досягнути "зеленої" енергетики в кінцевому споживанні. Тому я вважаю, що цих два програмних документи важливих потрібно включити в цей закон, який буде орієнтиром для Кабінету Міністрів, який буде гарантією того, що ці аукціони будуть проводитися, тому що є ризик того, що вони в принципі проводитися не будуть. І також це буде гарантією виконання наших зобов'язань перед європейським енергетичним співтовариством та Європейським Союзом, тому наполягаю на прийнятті цієї поправки.

За-28 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 105 народного депутата Рябчина, прошу. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Моя правка встановлює відповідальність відповідного міністра, тобто це Міністерство енергетики, який повинен проводити аукціони, у разі, якщо вони зривають виконання цього законопроекту і не призначають розгляд квот, для того щоб можна було проводити аукціони по "зеленим" тарифам. Так і написано: "У разі порушення строків встановлення або не встановлення щорічних квот за дорученням Прем'єр-міністра України може бути розпочато дисциплінарне впровадження стосовно керівника відповідного міністерства". Є застереження, що, якщо цей закон буде прийнято, і у міністра буде небажання резервувати відновлювальні джерела енергії або буде бажання перешкоджати певним процесам, то по крайній мірі у Прем'єр-міністра буде зобов'язання зробити цьому міністру догану, що, я думаю, політично буде не дуже привабливо для будь-якого міністра. І цей інструмент впливу, в тому числі і бізнесу, і асоціації, на

За-23 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 108. Не… 107. Будь ласка, народний депутат Вікторія Войціцька. Шановні колеги, хочу попросити поставити на підтвердження дану поправку та її не підтримати. Хочу також продовжити дискусію стосовно введення аукціонів на "зелену" енергетику. Хочу нагадати вельмишановному виконуючому обов'язки керівника відповідного комітету, що я наполягала, і в мене були відповідні правки, які були, на жаль, відхилені комітетом, про введення аукціонів саме з 1 квітня 2019 року. І я не вбачаю взагалі за необхідність говорити про те, що неможливо вводити аукціони раніше, аніж 1 січня 2020 року. Український споживач не може сплачувати сьогоднішні надприбутки конкретних олігархів, які, до речі, якраз і забезпечують собі найбільші статки протягом 2019 року, використавши майже всі потужності, які можливо реалізувати для того, щоби не ставити під загрозу нашу енергосистему. І до речі, ми про це говорили на комітеті, що сьогоднішній розвиток, як він розвивається, "зеленої" енергетики, ставить під загрозу всю нашу енергосистему. ласка. ВОЙЦІЦЬКА В.М. І Служба безпеки України про це також, до речі, говорила неодноразово. Тому я закликаю весь зал не підтримувати даний законопроект, якщо він не буде врегульовувати ключове питання – введення аукціонів з 1 липня 2019 року року як найостанніша дата. а 25-е. Якщо ми говоримо про вашу правку. Це правда. Але ми стосовно дискусії говорили про курс євро, і я говорив про правку, якої не було відносно прив'язки "зеленого" тарифу до курсу євро, якого не було. Тому давайте не будемо займатися тут інсинуаціями. Дуже дякую.

За-20 Рішення не прийнято. Дякую. Рухаємося далі. Наступна поправка номер 108. Не наполягає народний депутат. Поправка номер 110, народний депутат Рябчин. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Модель аукціонів, вона стосується декількох типів генерацій – це сонце і вітер, які йдуть на аукціони, але також є певні квоти для біогазу, біомаси та квоти для гідро- і геотермальної енергії. Моя правка стосується того, щоб ці види енергії могли бути конкурентоздатними, і вони не затерялися в обсягу сонця, вітру. Ми розуміємо, що біомаса і біогаз, на превеликий жаль, розвивається не так гарно, як розвиваються інші види генерацій. А Україна як аграрна країна має величезний потенціал, тому є пропозиція окремих квот і окремих аукціонів, які будуть діяти саме по цим напрямкам для того, щоб Україна ставала більш розвинутою в цьому плані, тим паче, що біогаз, біомаса, вони можуть замістити російський газ або газ з інших країн, які зараз сподіваються в Україні, газ російського походження, незважаючи на те кому, якому суб'єкту ми платимо, тому це треба підтримати. Дякую.

За-66 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 124. Не наполягає 117, народний депутат Бєлькова. Не наполягаєте? 119-а. Не наполягає народний депутат. 121-а, народний депутат Рябчин… 120-а. Прошу...

І потім народний депутат Бєлькова. що законопроект встановлює систему стимулювання ВДЕ за принципом: або за "зеленим" тарифом, або стимулювання за аукціонною ціною. Тож наявність норми щодо початку аукціонів з 01.07.2019 року означає неможливість "зеленого" тарифу для виробників, які на момент прийняття законопроекту отримали кредитне фінансування. Відповідно втрата "зеленого" тарифу виключає можливість реалізації проектів та виключає повернення отриманих кредитів. Відповідно ми зараз свідомо вводимо до редакції норму, яка… наші міжнародні фінансові партнери не отримають повернення наданих кредитів. Це, на мій погляд, дискредитація держави. Такого не можна припустити, тому я прошу поставити правку номер 120 на підтвердження та закликаю колег її відхилити. Дякую. потім народний депутат Бєлькова. оголосити аукціони для тих, хто бажає, не зобов'язаний, а бажає піти на аукціони вже найближчим часом, протягом наступних 6 місяців. Чому ж такий опір чиниться моїй правці? А тому що, якщо провести ці аукціони, то відразу стане очевидним, наскільки завищено нинішній "зелений" тариф, наскільки є багато нових інвесторів, які сьогодні прагнуть прийти в Україну і подарувати українським споживачам більш вигідні умови. Я наполягаю на тому, щоб цю правку підтримали. Якщо її не підтримають, як член цього комітету я хотів би, щоб ми зрозуміли одну дуже просту річ: що сьогоднішній "зелений" тариф – він, дійсно, є одним із самих високих. І тому ми переходимо на форму аукціону, і тому ми зменшуємо "зелений" тариф для того, щоб… що український споживач не має можливості сьогодні виносити таку тяжку ношу на своїх плечах. І це правда. Але закон, який ми сьогодні розглядаємо, якщо він і буде сьогодні проголосований і прийнятий, це не ідеальний закон. Але якщо він не буде прийнятий, ми будемо мати з вами катастрофічну ситуацію в українській енергетиці, якщо ми залишимо сьогодні так, як є все.

За-83 На жаль, поправка не підтримана. Наступна поправка номер 121. Народний депутат Рябчин. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Так, дійсно, є одне з ключових питань – це коли запроваджувати аукціони. Це одна з ключових правок, над якою було поломано багато списів на комітеті. І взагалі питання до аукціонів, я підтримую перехід на аукціони, однак один є недолік з порівнянням тієї моделі, яка зараз працює, "зелені" тарифи. "Зелені" тарифи завищені, треба їх зменшувати. питання переходу на "зелені" аукціони дає забагато важелів саме на виконавчу владу і є побоювання в ринку, що завдяки впливу на міністра, завдяки впливу на виконавчу владу, завдяки впливу великим корпораціям може бути призупинені певні процеси розвитку "зеленої" генерації. А я підтримую, хай краще у нас заробляють на "зеленій" генерації, розвивається екологічно чиста генерація, яка буде… і енергія, яку будуть споживати наші діти, чим енергія, яка забруднює довкілля. Моя правка пропонує проводити аукціони не рідше, ніж два рази на рік. Зараз аукціони проводяться… зобов'язані проводити двічі на рік. Но головне з ключових застережень моїх, багатьох колег, які підтримують, це занадто великі важелі, які віддаються на виконавчу владу, що може запобігти розвитку "зеленої" генерації.

За-35 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 122. Не наполягає народний депутат. 123.

Запропонувати редакційне уточнення цієї правки, яке ми напрацьовували з представниками профільних асоціацій та політичних сил. Дозвольте прочитати уточнену редакцію правки 85. "Для набуття права на підтримку суб'єкти господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з енергії вітру або сонячного випромінювання, зобов'язані брати участь в аукціоні, якщо такі суб'єкти господарювання мають намір виробляти електричну енергію на об'єктах електроенергетики або чергах (пускових комплексах) об'єктів електроенергетики, встановлена потужність яких становить: для об'єктів, що вироблять електричну енергію з енергії вітру (крім об'єктів з трьома вітротурбінами незалежно від встановленої потужності таких турбін), - більше 5 мегават; для об'єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, - більше 1 Я як автор цієї правки не заперечую проти такої редакції. Якщо зал підтримає – будь ласка.

За-66 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 124. Не наполягає народний депутат. 127. Не наполягає. 128. Не наполягає. Народний депутат Левченко, будь ласка. 16:26:12 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Дякую. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Пропозиція в законопроекті щодо встановлення банківської гарантії для участі в аукціонах у розмірі 5 тисяч євро за 1 мегават є недоцільною, потребує поправки. Так, запропонований розмір гарантії не відповідає світовій практиці, по-перше. А, по-друге, і найважливіше, такі низькі вимоги до банківської гарантії можуть нести ризик участі в аукціоні і підставних компаній та імітації конкуренції в перші роки проведення аукціонів. Ну, власне кажучи, як ми бачимо, повсякчасна імітація конкуренції в державних закупівлях, зокрема зараз, хоча в нас нібито є система ProZorro, так? Тому, враховуючи вищезазначене, пропоную передбачити розмір банківської гарантії у розмірі 10 тисяч євро за 1 мегават, тобто в 2 рази більше ніж те, що пропонується першим читанням. Дякую. я хочу звернути увагу, що у нас дійсно застава до проведення аукціону 5 тисяч євро на 1 мегават, а для компанії, яка виграла, ще плюс 15 тисяч євро. З нашої точки зору, ми радилися в комітеті, дискутували, дивилися аналогічний досвід в країнах Європейського Союзу, 20 тисяч євро застава на 1 мегават для компанії, яка виграла аукціон, є достатньою для того, щоб вона взяла на себе зобов'язання і побудувала. Тому комітет відхилив цю правку. Прошу поставити на підтвердження.

За-29 Поправка відхиляється. Наступна поправка 131. Пані Бєлькова Оля не наполягає.

подалися лише… виключно один учасник, я вважаю, що такий аукціон повинен бути проведений, оскільки ми не можемо гарантувати, що, по-перше, по всіх генераціях буде конкуренція. Це ілюзія, що є дуже багато конкуренції на цьому ринку і що по різних потужностях в різних районах. Тому я вважаю, що ми не повинні обмежувати конкуренцію, і ми не повинні обмежувати учасників брати участь в аукціоні, якщо є один учасник, і не давати можливості відміняти цей аукціон, коли з'явилося більше учасників. Тому прошу підтримати мою норму для того, щоб ми все ж таки проводили ці аукціони, а не визнавали їх недійсними. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по… Вибачте. Будь ласка, коментар голови У нас була дискусія. Саме форма конкурентного аукціону, жорсткого конкурентного аукціону, може визначати мінімальну ціну. Тому у нас відбулася дискусія, ми вважаємо цю норму неправильною, тому що тоді є факт і можливість певними інсинуаціями на 20 років залишити формулу "зеленого" тарифу для окремих учасників так званого аукціону. Тому комітет відхилив. Прошу поставити на підтвердження.

За-23 Поправка відхиляється. Наступна поправка. Івченко не наполягає. Мартовицький, ви не наполягаєте? 142-а, будь ласка. 142-а, пан Мартовицький, будь ласка. Я пропоную, щоб поправка виглядала в наступному. "За результатами проведених аукціонів з розподілу щорічної квоти підтримки у відповідному році суб'єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника, не має права отримати більше як 35 відсотків обсягу щорічної квоти підтримки відповідного року". Я прошу поставити мою поправку на

суттєве зменшення ціни для споживача, про що тут так заявляють політики, то 25 відсотків – це набагато конкурентніше, а значить і можливість отримати кращу ціну, дешевшу ціну в процесі аукціону, тому ми прийняли рішення 25. Прошу поставити на підтвердження. Дякую. Прошу визначатись по цій поправці, 142-й. За-36 Поправка відхиляється. Наступна – 147-а. Народний депутат Левченко наполягає. Прошу. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Ну, ця моя поправка стосується, знову-таки, питання додаткової безвідкличної банківської гарантії. Це ми вже обговорювали. На жаль, попередня моя правка не була врахована. Я підозрюю, що ця теж не буде врахована. Але я хотів би звернути увагу на те, що було сказано доповідачем щодо потреби цього законопроекту і так далі. Я би звернувся і до доповідача, і до більшості, яка поки що є в цій Верховній Раді, не займатися відвертим шантажем. Що відбувається. Розуміючи те, що справді, потрібно розібратися з завищеним "зеленим" тарифом, ви говорите так, що або ми приймаємо цей недосконалий законопроект, або у нас взагалі буде катастрофа і так далі, і так далі. Тому що у нас не буде зменшений абсолютно абсурдний "зелений" тариф. І це відвертий шантаж і абсурдна постановка питання взагалі. Чому не ухвалити нормальний закон одразу, без всіх цих "підводних каменів", який би вирішував проблематику, але не мав би абсолютно негативних елементів в ньому? Чому так не зробити? Тільки для того, щоб подарувати щось Рінату Леонідовичу, так, і сотоварищам? Ну, вибачте, будь ласка, це не позиція відповідального політика українського, це… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар голови комітету. у мене складається таке враження, що вам Рінат Леонідович доплачує за рекламу того, що ви про нього, постійно його рекламуєте в залі Верховної Ради і перед всім українським суспільством. Повірте мені, я думаю, що всі розуміють, що сьогодні сотні компаній працюють в галузі відновлювальної енергетики. Стосовно вашої правки я давав пояснення, комітет детально опрацював. Комітет відхилив. Прошу поставити на підтвердження. Прошу визначатись по цій поправці. За-15 Поправка відхиляється. Колеги, якщо я правильно розумію, то ми наближаємося до кінця поправок наших. І прошу повертатися до сесійної зали, тому що буквально за пару хвилин відбудеться голосування. Якщо правильно я розумію… Яка? Ви наполягаєте, пане Рябчин? 176-а. Будь ласка, пану Рябчину слово. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Є певні речі, які я критикував у цьому законопроекті. Однак, цей законопроект має і низку позитивних речей, одна з них – це вирішення питання по енергетичним кооперативам. Я дякую колегам, які підтримали включення кооперативів і де-факто прирівняння їх до малих споживачів. Енергетичні кооперативи – це організація людей, яка дозволяє консолідувати ресурси і спрямувати їх на вирішення спільних енергетичних проблем. Де-факто це дозволяє громадянам забезпечити всі свої потреби, як індивідуальні, так і спільні, пов'язані із споживанням енергії, теплом, паливом, надання послуг, пов'язаних з енергоефективністю, виробництво електроенергії, практичний збут будь-яких джерел. І я закликаю українців об'єднуватися в енергетичні кооперативи. У разі, якщо цей законопроект буде підтриманий, і правки, які були раніше збиті, вони не руйнують логіку підтримки енергетичних кооперативів,

Я дякую Олексію Рябчину, тому що форма енергетичного кооперативу вона, дійсно, є важливою і перспективною. У тій частині, в якій комітет вважав, це є ефективним, ми включили його позицію, і вона в другому читанні є. У даному випадку ми прийняли рішення її відхилити. Я сподіваюсь, що пан Олексій погоджується з цим. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не наполягаєте. Дуже дякую, шановний… Наступна. Будь ласка, слово вам. Олексій Рябчин, "Батьківщина", Донеччина. Я хочу лише додати, що, на превеликий жаль, в Україні лише 12 відсотків енергії з відновлюваних джерел виробляється саме малими споживачами, а 88 великими гравцями. Саме тому я і багато моїх колег сконцентрувались на підтримці саме малих споживачів, малих гравців, тому що це загальна логіка взагалі відновлюваних джерел енергії: локально вироблено – локально спожито.

відсотків встановленої сонячної потужності було вироблено саме ними. До речі, Четвертий енергетичний пакет ЄС "Чиста енергія для всіх європейців" було затверджено низку стимулів для участі в енергетичних кооперативах і саме малих споживачів для генерації енергії. подальша підтримка "зеленої" генерації, і подальша законотворча діяльність повинна бути спрямована на підтримку саме малих споживачів. І для нас це буде викликом, сподіваюсь, ще для цього парламенту покращити ситуацію в цьому напрямку. Ви не наполягаєте на голосуванні. Поправка 227 ваша. Наполягаєте на слові? Дуже дякую. Тоді наступна поправка. Мартовицький, 231-а. Пане Мартовицький, 231 поправка! Не наполягаєте, я так розумію. Наполягаєте? Я не бачу. Ні. Дякую. 231-а, пан Рябчин. Не наполягає. Так, 235-а. пан Рябчин не наполягає. Пане Олександр, готуйтесь підсумовувати зараз, Так, Войціцька, 240 поправка. Пані Войціцька, 240 поправка! Не наполягаєте. О'кей. Так, пані Войціцька 250-а. Не наполягаєте. Яка? Пану Левченку. Я могла не помітити. Будь ласка, пану Левченку мікрофону увімкніть. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Це моя остання поправка, яка теж стосується, власне кажучи, прибирання відповідних преференцій для пана Ахметова. І я хотів би відповісти відповідачу на його ерничество з трибуни, коли він тут розказує про якусь там рекламу для Ахметова і так далі. ви не маєте права взагалі щось таке говорити, тому що ви сьогодні, взагалі ваша влада сьогодні олігархічна, влаштувала бенефіс Ахметова в сьогоднішній день, коли Антимонопольний комітет передав йому два обленерго і ще більше цементував його монополію. Ваш Антимонопольний комітет, який до антимонопольного законодавства не має жодного стосунку, як до балету має такий самий стосунок до боротьби проти монополії – це Антимонопольний комітет. А тепер ви в цій Верховній Раді проштовхуєте законопроект, який замість того, щоб розібратися з абсолютно антинародними "зеленими" тарифами, які вимивають сотні мільйонів з державного бюджету, ви навпаки дозволяєте і далі ці сотні мільйонів вимивати. Тому ви не ерничайте. Ви не ерничайте, тому що ви працюєте на олігархат замість того, щоб працювати на український народ, яке ви й робили останні 4 роки. І пора б вже розпускатися цій злочинній Я дякую за те, що ви одночасно задаєте запитання і одночасно на нього відповідаєте. Що законодавці не мають відношення і не мають права на Антимонопольний комітет. я як народний депутат України так само, як і ви, не маю жодного відношення до Антимонопольного комітету, до рішень, які вони приймають. Я думаю, що вам треба почитати Конституцію, почитати відповідні закони, повноваження Антимонопольного комітету і зони його відповідальності, і українського парламенту,

Рішення не прийнято. І, колеги, заключна правка 242-а. Заключна правка, прошу всіх заходити в зал. І Войціцька, будь ласка, мікрофон.

Я думаю, що можна… Поставте на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, я ставлю на голосування 242 правку на підтвердження. Хто підтримує дану правку, комітет її підтримав, прошу проголосувати. Це остання правка. Рішення не прийнято. Отже, колеги, ми завершили розгляд правок. Зараз я надаю слово голові комітету – 3 хвилини, щоб він скорегував, як нам голосувати. І через 3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Хочу наголосити, що після того у нас буде голосування про включення до порядку денного нашої Постанови про звернення до міжнародних організацій з приводу агресивних дій Російської Федерації до окупованих територій. Після того у нас будуть законопроекти блоку ПЕК, необхідні для євроінтеграції. Тому моє велике прохання, після голосування не розходитися, а залишатися в залі і брати участь в роботі сесії, моє дуже велике прохання. Зараз 3 хвилини Домбровський нам запропонує, як голосувати, і через 2-3 хвилини ми переходимо до прийняття рішення. Я прошу голів фракцій запросити всіх депутатів в зал. І я прошу секретаріат Верховної Ради запросити депутатів в зал, будь ласка. Пане Домбровський, будь ласка. Але, на мій погляд, якщо можливо, я б для того, щоб ніхто нікого не звинувачував в лобізмі або в будь-яких інсинуаціях стосовно прийняття чесного, прозорого, конкурентного, аукціонного закону по розвитку відновлювальної енергетики, я б просив ще раз повернутися до чотирьох правок, по яких до мене підходили народні депутати. моя правка, про яку говорив пан Максим. Ще раз поставити на голосування 120 правку, на якій наполягала пані Бєлькова. І проголосувати ще одну дуже важливу правку, я я є автором цієї правки, яка стосується малої генерації, яка стосується 50 кіловат, це правка 24. Друзі, я хочу, щоб ви мене дуже уважно послухали, я наполягаю на тому, щоб 24 правка була проголосована, тому що, якщо 24 правка, яка стосується підтримки малої генерації для домогосподарств, там, де у нас до 50 кіловат, ми її заберемо, ми повертаємося до норми першого читання, де абсолютно інша модель. Тобто тоді в нас розбалансовується повна… Тому я наполягаю і дуже прошу підтримати 24 правку, яка є принциповою стосовно підтримки малої генерації. Всі захисники малої розподіленої генерації… Ми сьогодні маємо 30 кіловат, ми цим законом даємо можливість мати 50 кіловат. І я прошу цю правку поставити і підтримати. Тому Максим, Бєлькова, і я бачу, піднімає руку Артур Володимирович, будь ласка, пояснить. І потім ставимо на голосування в цілому. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Отже, колеги, робота буде така: спочатку я поставлю на повернення тих правок, які назвав Домбровський, потім їхнє підтвердження, і потім голосування за закон.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

я ставлю на перше голосування пропозицію повернутися до тих правок, які під стенограму назвав голова комітету Домбровський Олександр Георгійович. Прошу приготуватися до голосування і прошу підтримати за повернення до правок. Прошу голосувати і прошу підтримати повернення до правок. Голосуємо! Прошу голосувати. Підтримуємо! Голосуємо, колеги. За-242 Повернулися. Тепер ставлю на підтвердження правки, які назвав під стенограму голова комітету. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати за підтвердження. За-226 І тепер ставлю проект Закону 8449-д в другому читанні та в цілому. Прошу голосувати, прошу підтримати в другому читанні та в цілому. Голосуємо, підтримуємо. Прошу підтримати, голосуємо.

За-251 Рішення прийнято, колеги. Вітаю! В нас є концентрація в залі, не розходьтесь, в мене велике прохання. Наступний наш проект, колеги, дивіться, Постанова проти російської агресії. Ще 2-3 хвилини, комітет, ми ще один закон пустимо, а потім Постанову по агресії. Не розходьтесь, зараз, колеги, увага, велике прохання від комітету зараз включити в порядок денний сесії проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та актуальні завдання державної політики України у сфері енергетичної безпеки". Не потребує включення, не потребує. Я... Колеги, зараз увага! Не розходьтесь, я вас прошу, не розходьтесь. Зараз я поставлю включення в порядок денний сесії для прийняття рішення звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу щодо злочинного рішення керівництва Російської Федерації про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих Росією територіях Донбасу. Колеги, нам... ми не можемо чекати ще два тижні. В мене є прохання сьогодні включити в порядок денний сесії для прийняття рішення, щоб ми не чекали ще два тижня 10259. Прошу проголосувати за включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Голосуємо,

Колеги, люди розгубилися. Я прошу всіх сконцентруватися. Ми зараз розглядаємо пропозицію від групи народних депутатів на чолі з Головою Верховної Ради про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій з засудженням рішення Російської Федерації про видачу російських паспортів громадянам України. Очевидно, не зорієнтувалися. Я прошу, колеги, сконцентруватись і брати участь в голосуванні. Я зараз ще раз поставлю, я прошу всіх вернутися в зал. Йдеться про національний інтерес України і пропозицію Верховної Ради України. Прошу показати по фракціях попереднє голосування. "Блок Петра Порошенка" – 67, "Народний фронт" – 56, "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 11, Радикальна партія – 16, "Батьківщина"- 6, "Воля народу" – 2, "Партія "Відродження" – 3. Колеги, не жартуйте, поверніться в зал. Я ще раз ставлю на голосування пропозицію: включити в порядок денний сесії для прийняття рішення звернення Верховної Ради України до ООН, Організації з безпеки і співробітництва в Європі щодо злочинного рішення керівництва Російської Федерації про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих Росією територіях Донбасу. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Хлопці, голосуємо! Заходіть в зал, Дубневич! Заходіть в зал! Це проти російської агресії, я вас дуже прошу, хлопці! Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, підтримуємо. Голосуємо. Прошу підтримати.

Не встигли, добре. Колеги, я прошу секретаріат Верховної Ради України і голів фракцій запросити депутатів в зал. Так не може бути, колеги, не може бути. Я дуже прошу, зараз зачитаю по фракціях. Не виходіть в залу, це безвідповідально. Ми спеціально чекали цієї заяви, щоб сьогодні її проголосувати. "Блок Петра Порошенка" – 79. Має бути більше. "Народний фронт" – 61. Змобілізуємся! "Опозиційний блок" – 0, "Самопоміч" – 11. Може є якісь застереження? Ви скажіть, якщо є якісь застереження. Радикальна партія – 15, "Батьківщина" – 6. Можна більше! "Воля народу" – 3. Колеги, можна більше. "Партія "Відродження" – 4 і позафракційні – 19. Я прошу всіх змобілізуватися. Я прошу усіх зайти в зал й приготуватись до голосування. Я прошу, колеги, зайти в зал і приготуватися. Ми чекали найвищої концентрації і прошу вас зараз зайняти робочі місця. Отже, чи готові є? Всі зайшли? Всі встигають? Я ще раз поставлю пропозицію. до речі, хочу нагадати, згідно Регламенту я можу кілька раз ставити, кілька раз можу ставити пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення. І дуже прошу всіх зайняти робочі місця і підтримати, колеги. Це авторитет України, це підтримка наших громадян на окупованих територіях. Отже, я прошу підтримати пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, дипломатичних представництв іноземних держав в Україні щодо злочинного рішення керівництва Російської Федерації про видачу російських паспортів громадянам України на окупованій Росією території Донбасу (№ 10259). Прошу проголосувати. Прошу підтримати включення в порядок денний сесії для прийняття рішення. Колеги, голосуємо. Кожен голос! Я прошу, хлопці. Кожен голос. Голосуємо. Голосуємо, колеги. Кожен голос! Голосуємо.

За-215 Я поставлю ще раз, це цілковито відповідає Регламенту. Подивіться, будь ласка, люди, кого нема поруч, запросіть. Зайшло двоє депутатів, цього замало. Не виходьте, будь ласка, з залу, на місця. Отже: "Блок Петра Порошенка" – 86, "Народний фронт" – 63, "Опозиційний блок" – "Самопоміч" – 14, Радикальна партія – 17, "Батьківщина" – 7, "Воля народу" – 3. Підтримайте, друзі! Ярослав Москаленко, підтримайте, будь ласка. "Партія Відродження" – 3, позафракційні – 22. Колеги, 11 голосів. Будь ласка, зайдіть у зал. Колеги, ми не можемо цього не прийняти. Я прошу всіх заходити в зал. Поможіть, голови фракцій, змобілізуйте фракції. Отже, зараз я поставлю ще раз цю пропозицію, після того ми перейдемо до розгляду. Я прошу всіх максимально змобілізуватись. Я прошу підтримати, з "Волі народу" прошу підтримати. Отже, всі на місцях, колеги, можемо голосувати? Приготувались? Я ставлю на голосування пропозицію включити в порядок денний сесії для прийняття рішення звернення Верховної Ради України щодо злочинного рішення керівництва Російської Федерації про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих територіях, на Прошу проголосувати, прошу підтримати, колеги. Кожен голос надважливий. Уважно голосуємо. Колеги, прошу проголосувати, біля голови комітету Домбровського. Припиніть дискусії! Прошу проголосувати. Отже, голосуємо, підтримуємо, колеги. Поверніться на місця. Голосуємо, прошу підтримати. Олексій, голосуємо, підтримуємо. Олексій, голосуємо, Рябчин! За-232 Рішення прийнято. Вітаю вас. Переходимо до розгляду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 За-171 Рішення прийнято. Запрошую до доповіді Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірину Геращенко. Прошу усіх залишатися на місцях. Будь ласка, пані Ірина, до доповіді. Співдоповідь, голова комітету, приготуватися. 16:56:42 ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую. Дякую, шановні колеги. Мені здається, що в сесійній залі в нас є цілковите, можливо, крім однієї депутатської фракції, об'єднання і розуміння того, що ми як головний законодавчий орган країни маємо засудити злочинне рішення Президента Російської Федерації Путіна, Президента країни-агресора про грубе втручання в внутрішні справи України. Росія, вчергове порушуючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, зробила ще один крок, який спрямований на руйнацію насправді і міжнародного права, і домовленостей в нормандському форматі, Мінських угод і, власне, ми усвідомлюємо, що це рішення є юридично нікчемним і таким, що не може змінити приналежність мешканців окупованих Росією територій Донбасу до українського громадянства. Але в той же час ми чудово усвідомлюємо небезпеку, яку несе цей недружній крок. Це і спроба заморозити конфлікт на Донбасі на довгі роки, як це робила Росія і по відношенню до Осетії і інших територій, де застосовувалися гібридні методи. В той же час це і відкриває шлюзи Росії для того, щоби розпочати, можливо, повномасштабний наступ під егідою захисту громадян Росії. Шановні колеги, вже відбулися відповідні слухання в Раді безпеки ООН. Наші партнери міжнародні засудили це рішення Російської Федерації і Президента Росії, але в той же час ми бачимо, що дуже багато, в тому числі міжнародних, організацій і асамблей, вони готові іти на реванш, зокрема Парламентська асамблея Ради Європи, повертаючи російську делегацію без будь-яких виконань Росією резолюції цих організацій. І тому наше звернення має дуже чітко показати, що ніколи Україна не погодиться зі здачею суверенітету, тут є чітке рішення парламенту, і ми будемо відстоювати цю позицію на всіх міжнародних майданчиках. І, шановні колеги, я прошу підтримати… Запрошую до співдоповіді голову Комітету із закордонних справ Доброго дня, шановні колеги! Насправді хотіла подякувати ініціаторам цього звернення за оперативну реакцію. Я думаю, що Верховна Рада України має дуже жорстко засудити дії Путіна. І ми чітко розуміємо, навіщо очільник Кремля зараз роздає паспорти. Зараз члени комітету, деякі з них стали співавторами цього звернення, є деякі пропозиції. Але ключове для нас є те, що, дійсно, цей указ порушує один з наріжних принципів міжнародного права. Також ми чітко розуміємо, що ухвалення указу про надання громадянства громадянам України Російська Федерація також грубо порушує принцип непогіршення конфлікту. І також ми чітко розуміємо, що головний ризик – це погіршення ставлення окупаційної адміністрації до громадян України, які відмовляються скористатись можливістю отримати громадянства РФ. І які правові наслідки має потягти такі дії Росії? В першу чергу інші держави мають підтримати підхід невизнання жодних прав Російської Федерації, на які там може посилатись внаслідок застосування указу про надання громадянства. Також ми вважаємо, що такі дії є ескалацією конфлікту і підставою для посилення стримувальних дій проти Російської Федерації, а також вимоги до санкцій. І тому, шановні колеги, зараз ми, члени комітету, ті, які стали співавторами, а також інші, будемо обговорювати і підтримувати це звернення, зважаючи на те, що дійсно наступний тиждень непленарний, а реакція України, зокрема перед засіданням Радбезу ООН, і парламенту в парламентсько-президентській республіці є надзвичайно важлива. І тому, я думаю, що ми маємо дати відсіч таким спробам Кремля через паспортизацію ескалувати ситуацію на сході. А до наших західних партнерів дуже чіткий заклик: скільки ще потрібно аргументів і злочинних дій Кремля, щоб ви, нарешті, дотискали путінський режим і щоб йому було невигідно продовжувати агресію проти України?! Дякую. Дякую. Прошу провести запис: два – за, два – проти. Будь ласка. Я добавлю вас, так. Але перші – ті, хто записались. Отже, від "Народного фронту" Ігор Лапін, будь ласка. Лапін від "Фронту". Шановні колеги, я пропоную все-таки поставити раз і назавжди крапку, і всім зрозуміти одну просту річ: Росія є країна-агресор! Вони так заходили в Придністров'я, вони так заходили в Абхазію, вони так заходять по всьому світу.

все-таки, пропоную нам підтримати це звернення, щоб вся Європа раз і назавжди зрозуміла – агресор не зупиняється сам по собі, він зупиняється, коли всі стають одним фронтом проти цього агресора. Слава Україні.

Фракція партії "Блок Петра Порошенка" категорично підтримує прийняття цієї постанови. Колеги, об'єднуємося і голосуємо за прийняття цієї постанови! Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від Радикальної партії до слова запрошується голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Я спочатку надам Долженкову, а потім Ляшкові, так? Так все одно є "Самопоміч", ви не будете останніми. Все одно буде "Батьківщина" і "Самопоміч". А Ляшкові треба проконсультуватись. Я запрошую до виступу

Зараз ми розглядаємо проект постанови, прийняття якого не викликає сумніву у коаліції. Говорять: потрібно виступити єдиним фронтом, потрібно підтримати, засудити. Чи правильні дії Російської Федерації з приводу видачі паспортів? Мабуть, ні. А хто ж створює сприятливі умови для цього? Хто позбавляє права виплати пенсій громадянам України, які проживають на неконтрольованій території? Хто приймає дискримінаційні мовні закони, які спрямовані на створення "мовного гетто", які дискримінують російську мову? А хто розділяє українців на правих і неправих? Хто зараз сіє розбрат за мовною ознакою, за релігійною ознакою? От повірте мені, якщо б цей указ стосувався всіх українців, які проживають на контрольованій та неконтрольованій території, кількість бажаючих українців, громадян України з паспортом громадянина України отримати подвійне російське громадянство було б дуже великим, тому що там є стабільність, там є економіка і там немає розбрату. А ви сієте зараз розбрат. Ви нас не чуєте, коли ми говоримо: не робіть це. Українське суспільство воно є багатомовним, воно є багатонаціональним. Не робіть розбрату! Що ви… яку політику зараз проводите? А це є наслідком цієї політики. І оскільки отримання паспортів буде добровільним, повірте мені, ніхто людей там не буде примушувати, вони самі будуть йти та отримувати. Ось наслідок вашої державотворчої політики. Ви руйнуєте державу і роз'єднуєте українське суспільство. До виступу запрошується голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко, потім – Олег Березюк, потім – "Батьківщина", потім – "Воля народу". Будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Колега щойно з "Опозиційного блоку" виступав і запевняє з трибуни українського парламенту, що видача російських паспортів буде добровільною, і наголошує – повірте мені. У мене питання до колег із "Опоблоку". Ви представляєте МЗС Російської Федерації? Ви представляєте Росію в українському парламенті, що ви гарантуєте вільну видачу паспортів? Я хочу нагадати, те, що робить Путін з видачею паспортів громадянам України на окупованому Донбасі, так само робив Гітлер, коли роздавав паспорти жителям окупованих територій, так само вони робили в Абхазії, Осетії, в частинах окупованої дружньої нам Грузії. За російськими паспортами йдуть російські танки, російські "Гради" і смерть від російської зброї, тому що російське законодавство передбачає право Збройним силам Російської Федерації захищати своїх співгромадян навіть за межами Російської Федерації. От для чого Путін видав указ про роздачу російських паспортів на українському Донбасі. Для того, щоб легалізувати присутність російських військ, для того, щоб легалізувати присутність російської агресії. Які наші кроки? Звернення недостатньої. Звернень багато. Треба дії. Ми звертаємося до міжнародної спільноти. Від слів – до діла: не визнавати російські паспорти, видані громадянам України на окупованому Донбасі, не легалізовувати їх, не давати жодних віз – ні шенгенських, не будь-яких інших, щоб з цим паспортом вони могли сходити тільки в отхоже місце. Отам тому паспорту і місце. Ми вимагаємо рішучих дій від міжнародної спільноти, зупинення російської агресії і легалізацію російських військ на Донбасі. Ми за цю постанову голосувати не будемо, якщо там буде згадка про Мінські домовленості і необхідність їх виконання.

повага до людини, і її ніколи не було на території Росії. А я попрошу Службу безпеки України перевірити виступ представника "Опозиційного блоку" щодо державницької позиції. Шановні колеги, постанова багато зробить, щоб нас, може, почули. Але вона, насправді, нічого не зробить. Я хочу вам нагадати 2015 рік, коли "Самопоміч", впершись, не дозволила обдурити парламент і імплементувати Мінські угоди в нашу Конституцію про особливий статус Донбасу. Сьогодні б роздавали російські паспорти в особливому Донбасі в тілі української держави. Це було б сьогодні! Тому це ще попереду. Нас далі будуть качати на ці Мінські угоди. Ми маємо вистояти. Не міжнародна співдружність нам допоможе, вони нас підтримають тоді, коли ми будемо чітко стояти і не дурити себе, і не дуритися. Чітке відмежування, побудова української сили – в українському воїні української армії, потужний пояс безпеки, як і на сході, так і пояс безпеки, підписуючи мілітарні договори з нашими сусідами поляками, угорцями, румунами, прибалтами, які мають таку саму загрозу. Тоді вони паспорти роздавати не будуть. А з часом, коли стане і сильна українська економіка під захистом української армії і українського народу, ми зможемо повернути те, що сьогодні брутально забрав віковічний ворог української державності і українського народу. 2015 рік, хлопці і дівчата, пам'ятаєте, як ми були близькі? Але ми з вами вистояли… Вистоїть українська держава і український народ. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Ви знаєте, саме в таких рішеннях і у виступах з цієї трибуни проявляється дуже добре, хто є представником державницьких сил, а хто є представником у цьому парламенті п'ятої колони, хто є представником і голосом Кремля. Оці рішення є дуже показовими. І ви знаєте, мене дуже дивує, коли в ситуації російської агресії, і коли Путін приймає рішення про те, щоби видавати на території України, на тимчасово окупованому Донбасі паспорти Російської Федерації, хто ще намагається його виправдати в цьому? Насправді ці паспорти – це є продовження агресії, це є продовження окупації, це те саме, що робив російський режим нелегально в Криму і в Севастополі, коли видавав ще до окупації Криму і Севастополя російські паспорти, а потім легалізовував свою анексію Криму тим, що там, мовляв, живуть російські громадяни. І це дуже добра відповідь усім тим нашим міжнародним партнерам, які, на жаль, не розуміючи справжньої ситуації продовжують "ритуальні танці" з Кремлем. Це є добра відповідь усім тим, які навіть у нинішній владі всі ці роки продовжували з Путіним робити бізнес. І бізнес на війні – це є теж та дуже добра відповідь. І я би дуже хотів, щоби за такими зверненнями були діже конкретні дії нашої дипломатії. Це не неординарна ситуація. І це дуже чітка демонстрація, що ніяких Мінських угод Путін не виконував, не виконує і не збирається виконувати. І до того часу, допоки Україна буде незалежною державою, а вона буде незалежною вічно, це буде муляти Путіну. Тому з ним треба вирішувати питання не з позиції "договорняків", а з позиції сили і єдиної позиції всіх тих, хто хоче захищати демократичні європейські цінності. А це звернення, безумовно, треба прийняти в цьому залі. Дякую вам, колеги. І зараз заключний виступ від фракцій. Потім Ірина Геращенко. Зараз Рибчинський від "Волі народу", будь ласка. І я прошу, колеги, голів фракцій усіх запрошувати в зал. Через кілька хвилин відбудеться голосування. Євген Рибчинський, Голосіївський район, місто Київ. Я дуже вдячний Олегу Валерійовичу за згадку про Адольфа Гітлера, який дійсно на окупованих територіях роздавав свої німецькі паспорти. Те саме робить нація, яку 300 років очолювали Романови, які на 90 відсотків були самі німцями. Тут треба розуміти таку штуку, що якщо іде війна, і проти нас діють недипломатично, ми маємо відповідати так само недипломатично. Я зараз скажу, може, не сильно популярні речі, але тим не менше. Є Кубань, яка етнічно українська, є частково Тюмень, та і в самій Москві живе українців стільки, що ми навіть не уявляємо собі. А чому б нам не почати роздавати прямо в центрі Москви українські паспорти? Я хочу подивитися на реакцію "кремлівського карлика", хай вони в Думі так само думають, до кого звертатися з міжнародних організацій, аби запобігти роздачі українських паспортів. Хтось може думати, що я наразі жартую – ні, це не жарти, це говорить про те, що ворог вважає нас абсолютно бездіяльними і слабкими. Ми обов'язково повинні заподіяти гуманітарних дій для того, щоб не просто протистояти, а зробити паралельні дії, які б відповідали нашим національним інтересам. Дякую. Дякую. І, колеги, через 2 хвилини – голосування. Я прошу голів фракцій запросити депутатів в зал. Зараз 2 хвилини, Ірина Геращенко. Прошу усіх заходити в зал. Шановні колеги, ви знаєте, неодноразово в цій сесійній залі ми точили з вами палкі дискусії і списи один на одного налаштовували щодо того, чи є Мінські угоди компромісом, чи, все-таки, є ті домовленості такими, що допомогли Україні зробити кілька ключових речей: перше – це зупинити повномасштабний наступ; друге – це звільнити частину наших територій; третє – це дати таку важливу паузу для української армії наростити м'язи і зуби; четверте – звільнити частину заручників і насправді всього цього нам вдалося досягти. В цій постанові, дуже важливій, звучить заява, що це Російська Федерація має виконувати Мінські угоди, бо це Російська Федерація сьогодні порушила їх, тому що Мінські угоди визнають, що Донецьк і Луганськ – це є частина України, і ніяка Росія не може там роздавати паспортів. І що дуже важливо, саме до Мінських угод прив'язані санкції проти Російської Федерації, і говориться про те, що зараз, колеги, наступного місяця, в червні, відбудеться чергова дискусія в Європейському Союзі щодо пролонгації санкцій. Там маса лобістів є Кремля, які мріють їх зняти. Ми наполягаємо на тому, що санкції можуть зняти тільки після передачі Україні під контроль нашої частини кордону. Це той план, який крок за кроком дозволяє нам встановити мир. Чи є Мінські угоди ідеальні? Ні. Звичайно, ні. Бо вони були підписані в найскладніші умови для України. Але сьогодні ми маємо з вами захистити Україну і показати всім парламентам світу і міжпарламентським асамблеям те, що ми будемо стояти на захисті територіальної цілісності і суверенітету України. І зараз мій колега Андрій Парубій візьме слово для того, щоб підсумувати дискусію і вийти на компроміс. Отже, колеги, прошу всіх заходити в зал. Ви бачили, голосів було не надто багато. Зараз прошу уважно мене послухати. Я прошу всіх об'єднатись навколо того, щоб ми змогли зібрати всі голоси. Було застереження Радикальної партії, було застереження "Самопомочі", щоб в двох місцях, де згадані Мінські угоди в заяві, ми замінили словами "міжнародне право" і "міжнародні угоди". Воно буде звучати наступним чином: "РФ, вчергове порушуючи державний суверенітет та територіальну цілісність України, міжнародного права і міжнародних угод". Це перше речення. І друге речення (у вас всіх є на сайті): "і Верховна Рада України рішуче засуджує агресивні дії керівництва РФ, акцентує на неприпустимості відходу від міжнародного права і міжнародних угод". Приймається, так? Отже, колеги, я прошу зайняти робочі місця, голос до голосу. голосу. І я хочу наголосити, що підписали даний законопроект майже всі голови фракцій. І я прошу долучити підписи всіх голів фракцій, хто не встиг із Радикальної партії і "Самопомочі", щоб була загальна спільна позиція всіх фракцій, щоб не було жодних дискусій. Отже, Апарат, всіх голів фракцій до голосування зазначити співавторами. І я прошу так само і від "Батьківщини", будь ласка, Іван Крулько. І Олена Кондратюк від "Батьківщини". Всіх прошу вказати співавторами, це об'єднає зал наш. Отже, переходимо до голосування. І я ставлю на голосування… Колеги, це не ті питання, по яких ми можемо розділятися, це питання, які об'єднують. Отже, я ставлю на голосування Постанову про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Організації з безпеки і співробітництва в Європі, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, Європейського парламенту, Міжпарламентського союзу, парламентів та урядів країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і Канади, дипломатичних представництв іноземних держав в Україні щодо злочинного рішення керівництва Російської Федерації про видачу російських паспортів громадянам України на окупованих Росією території Донбасу з тими правками, які я зачитав від трибуни під стенограму, в двох місця вилучаючи Мінські угоди, за основу і в цілому. Прошу проголосувати. Прошу підтримати. Колеги, кожен голос! Будь ласка, уважно, відповідально. Прошу проголосувати і прошу підтримати. Голосуємо, колеги. Підтримуємо. Голосуємо!

щоб ми включили в порядок денний сесії для прийняття рішення проект Постанови про проведення парламентських слухань на тему: "Сучасний стан та актуальні завдання державної політики України у сфері енергетичної безпеки" (10124). Я прошу проголосувати і підтримати включення в порядок денний сесії. Прошу голосувати, прошу підтримати. Прошу голосувати. За-168 Розрив надто великий. поставлю. Ми переходимо до наступного питання порядку денного: проект Закону про внесення змін до розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" (8527, 8527-д). Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Перепрошую, Просили перерву. Пане Володимир, можна після цього питання? Я вже оголосив його розгляд. Після цього питання я дам вам. Будь ласка, це ж такий стан. Прошу підтримати розгляд за скороченою процедурою. Голосуємо. Наступне питання блоку паливо-енергетичного комплексу. Прошу підтримати, голосуємо. Колеги… я вас прошу, підтримайте за скороченою процедурою. Це, як мені пояснив комітет, це технічне питання, просто виправлення в законі. Я прошу підтримати, колеги, за скорочену, 8527. Підтримайте, проголосуйте за скорочену, 8527. Прошу проголосувати. Проголосуйте, колеги, підтримайте. Прошу підтримати. За-116 Добре. Входимо, будемо скорочувати виступи просто. Я запрошую до доповіді міністра енергетики та вугільної промисловості Близнюка Михайла Дмитровича, будь ласка. Я вже оголосив про початок розгляду.

Шановний Голово Верховної Ради, шановні народні депутати, на ваш розгляд запропоновано проект Закону про внесення змін до розділу XVII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" за реєстровим номером 8527-д. Законопроектом пропонується продовжити строки реорганізації органів, що здійснюють енергетичний нагляд. Це Державна інспекція з експлуатації електричних станцій, мереж, а також Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної, теплової енергії. Строк проведення реорганізації передбачений "Прикінцевими та перехідними положення" Закону України "Про ринок електричної енергії" і був визначений до липня 2018 року. Однак державним бюджетом України не було передбачено видатків на цей період, тому ми просимо продовжити термін реорганізації. Наразі уже погоджено структуру центрального органу виконавчої влади. Також Міністерством фінансів виділені асигнування на формування. Прийняття даного закону дозволить забезпечити функціонування існуючих інспекцій до початку роботи Держенергонагляду як центрального органу виконавчої влади. Законопроект буде опрацьований в профільному комітеті і відповідно рекомендований до прийняття за реєстровим номером 8527-д. З огляду на вищесказане просимо підтримати даний законопроект, його взяти за основу і до другого читання законопроект буде доопрацьовано в частині строків реорганізації інспекції шляхом створення центрального органу виконавчої влади. Дякую.

мікрофон увімкніть. Тут 10 хвилин виступ, я прошу не порушувати регламент. Будь ласка. 17:25:17 БЛИЗНЮК М.Д. Шановні народні депутати, хотілося би зазначити, що прийняття даного законопроекту не буде впливати на початок роботи нового ринку електричної енергії, який повинен бути запущений 1 липня 2019 року. Також завертаємо вашу увагу, що прийняття даного законопроекту ніяким чином не буде впливати на збільшення вартості електроенергії для споживачів, відповідні витрати на утримання інспекції будуть перерозподілені в середині тарифу НЕК "Укренерго". Вартість вказаних видатків складає всього дві тисячних від річного об'єму ринку електричної енергії. На сьогоднішній день обидві інспекції працюють в режимі одного робочого дня, хоча продовжують виконувати покладені на них функції щодо забезпечення безпечної експлуатації електричних мереж та систем. Шановні народні депутати, просимо вас ще один раз підтримати даний законопроект та дати можливість сформувати центральний орган виконавчої влади. Просимо відтермінувати до 30 вересня 2019 року, що дасть можливість сформувати в повній мірі штатний розклад, а також бюджетні асигнування до цього законопроекту. Дякую дуже. Залишайтесь, шановний пане Близнюк, залишайтесь на трибуні. Шановні колеги, я прошу записатися на запитання до шановного доповідача.

Юрій Левченко, ваше запитання. 17:27:06 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Левченко, "Свобода", 223 округ місто Київ. Скажіть, будь ласка, я до вас зараз звертаюсь як до відповідальної посадової особи у сфері енергетиці. Як ви особисто оцінюєте рішення так званого Антимонопольного комітету України буквально кількагодинної давнини, яке дозволило ще більше збільшити монополію одної окремої особи, саме олігарха Ахметова, на енергетичному ринку України? Чи не вважаєте ви, що тут є пряма небезпека для держави, пряма небезпека для більшості українців в плані їх прав споживачів, як споживачів? Чи не вважаєте ви, що держава мала би втрутитись в цей процес, наприклад, шляхом націоналізації відповідної природної монополії? Дякую. Щиро дякую за запитання. Антимонопольний комітет є центральним органом виконавчої влади, таким же центральним органом виконавчої влади є Міністерство енергетики та вугільної промисловості. тому коментувати рішення Антимонопольного комітету в частині монопольного становища тієї чи іншої… суб'єкта господарювання є, результат ми побачимо. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановний пане Юрію, ну, ви ж бачите, що хвилюється доповідач, а ви його ще й перебиваєте. Уточнюєте – це святе. Будь ласка, наступне запитання від народного депутата Рябчина Олексія. Будь ласка, мікрофон. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Я вважаю, що це важливий законопроект і треба підтримувати. Він стосується простого питання зарплати для людей, які де-факто слідкують з станом наших мереж. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, якщо цей законопроект не буде прийнятий – наслідки? Які будуть наслідки цього рішення Верховної Ради? 17:28:56 БЛИЗНЮК М.Д. Хотілось би зазначити, що вже на сьогоднішній день обидві інспекції працюють в ручному режимі. Люди продовжують виконувати свої функціональні обов'язки, однак, оплату праці вони не отримують. Тому що в бюджетному розписі не передбачено, в тарифі "Укренерго" не передбачені видатки на утримання інспекції. Звичайно, люди працюють. Це штат працівників, які є найбільш кваліфіковані в сфері енергетичної безпеки. І однозначно потрібно вирішити питання фінансування для того, щоб вони продовжували виконувати свої функціональні обов'язки. Все ж таки це безпека енергетики. Дякую. Колеги, у нас ще хвилина залишається часу на запитання. Більше немає запитань до доповідача? Я так розумію, вичерпалися запитання. шановний пане Близнюк, ви можете повертатися на ваше робоче місце. І слово для співдоповіді надається шановному пану Олександру Домбровському, першому заступнику голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу. Ні, будь ласка, це буде презентувати пан Домбровський альтернативний законопроект. Так само 10 хвилин вам даємо часу. 17:30:11 ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. Шановні колеги! Є пропозиція підтримати цей наш законопроект законопроект в другому читанні і в цілому. Тому що проблема для нас надзвичайно важлива. Ви розумієте, що на сьогоднішній день кількість і обсяг проблем, які накопичились в електроенергетиці, надзвичайно важлива. із тарифами, із… що відбувається з тарифами, що відбувається сьогодні із розрахунками і по водоканалам, і по теплокомуненерго, і в якому стані на сьогоднішній день знаходяться наші мережі. Тому, звичайно, критично важливо, щоб ця інституція, центральний орган виконавчої влади, вона працювала. Я хотів би для всіх наших колег нагадати, що ми в Законі "Про ринок електричної енергії", який ми прийняли весною 16-го року, передбачили і зобов'язали центральні органи виконавчої влади створити цю інспекцію. Вона повинна були бути створена до 11 червня минулого року. Фактично ця проблема уже, і більше 600 людей, які там працюють, вона висить на сьогоднішній день уже більше одного року. Тому для мене абсолютно очевидно і однозначно, що цей закон треба приймати в другому читанні. Для мене однозначно, що треба внести правку "30 вересня", тому що в законопроекті стоїть у на 31 яке уже пройшло. Але разом з тим я хотів би звернутися до міністерства і, вибачте, але достатньо критично сказати, що, друзі, Верховна Рада не може постійно переносити норми законопроекту, які повинні були реалізувати ще рік тому. Будь ласка, давайте проголосуємо, перенесемо на 30 вересня, але давайте, щоб це був останній deadline, тому що не можна створювати центральний орган виконавчої влади більше одного року; не можна людей підвішувати, більше 600 людей, які сидять без заробітної плати, і таку величезну складну галузь як електроенергетика залишати без управління, без жорсткого контролю і без вирішення тих внутрішніх технічних проблем, які на сьогоднішній день є. Тому пропоную від імені комітету підтримати в другому читанні і внести правку "30 вересня". Дуже дякую. Залишайтеся, будь ласка, на робочому місці. Я перепрошую, шановний колего, я би просила дотримуватись Регламенту. Нагадую, що ми розглядаємо цей закон по повній процедурі, і доповідь по повній процедурі – 10 хвилин. Надзвичайно в нас важлива ця проблематика, сьогодні стільки у нас дискусій відносно ринку електричної енергії, і будемо дуже вдячні, якщо ви зараз комплексно поінформуєте і залу, і наших шановних глядачів, слухачів, що дає для споживачів електричної енергії прийняття прийняття Закону про "Перехідні положення" Закону України "Про ринок електричної енергії". Будь ласка. Ви один з найкращих в залі експертів цієї теми, і ми просимо такої більш ретельної, докладної доповіді.

я хотів би ще раз наголосити на тому, що ми сьогодні дуже часто і в процесі виборчої кампанії, яка відбулася, і в процесі майбутньої парламентської кампанії, і сьогодні, до речі, у залі ми чули проблему, що давайте будемо захищати споживачів. Давайте будемо захищати споживачів і з точки зору мінімальної ціни на енергетичні ресурси, але, з іншої сторони, ми споживачів повинні захищати і з точки зору якості послуги, яку ми їм надаємо, і з точки зору якості електричної енергії, яку вони споживають. Я думаю, що це невеликий секрет для нас, що в основному українська генеруюча частина і система високовольтних ліній передач, і облів, і розподільчих мереж була побудована 30, 40, 50 років тому. Це те, що технічно, морально і фізично зношено уже на 70, а іноді на 90 Це система, яка не може сьогодні надати якісну послугу простому українському громадянину. І це не тому, що хтось не хоче, а тому, що цю систему технічну, її треба переоснащувати, її треба модернізовувати, треба запускати туди нові смарт-технології, треба створювати нову генерацію, яка є чистою. Але разом з тим, хто стоїть на сторожі контролю і захисту інтересів споживачів? Інспекція. Але коли вона не створена, коли в неї немає заробітної плати, коли люди кожен день відчувають, що ними ніхто не опікується і вони не знають, що буде завтра, поясніть мені, як ця система може працювати, як цю люди можуть захищати інтереси простих громадян? Тому я ще раз наголошую, що не мають права центральний орган виконавчої влади так довго реалізовувати український закон, який прийнятий в українському парламенті. Це за межами розуміння, коли більше одного року ми не можемо створити центральний орган виконавчої влади, щоб захищати українців, щоб захищати громадян, які споживають енергетичні послуги. При цьому дуже багато говорити про тарифи, про тарифну політику і про захист прав споживачів. Тому я дуже прошу сконцентруватися. Нам потрібно проголосувати цей закон. Нам потрібно мати інспекцію, яка б стояла на сторожі і захищала інтереси простих українців. Дуже дякую. Дякую. Залишайтесь, будь ласка, на робочому місці. Шановні колеги, наш шановний колега Домбровський заощадив час презентації свого законопроекту так само, як і представник профільного міністерства. І тому я пропоную, щоб ми дали зараз на запитання не 3 хвилини, а як у нас залишилося, 8 хвилин. Будь ласка, прошу записатися на запитання до пана Домбровського.

Дякую. Левченко, "Свобода", 223 округ, місто Київ. Я зараз звертаюся до доповідача з таким питанням в контексті цього законопроекту і взагалі особливо в контексті попереднього, що ми розглядали по "зеленому" тарифу. ми розглядаємо сьогодні різноманітні законопроекти, які стосуються енергетики в країні. Але реальність полягає в тому, що у нас енергетика по суті монополізована, особливо теплоенергетика, монополізована одним олігархом Ахметовим, який є бізнес-партнером діючої влади, бізнес-партнером Петра Олексійовича Порошенка. Доповідач мені говорив, що він особисто і парламент не стосується жодним чином до Антимонопольного комітету. Але я нагадую, що у нас є Закон про Антимонопольний комітет, а саме стаття 9 "Голова Антимонопольного комітету", і де написано чорним по білому: Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. Мені було б дуже цікаво подивитися, як доповідач голосував за пана Терентьєва – "за", "проти", "утриматися". Я не можу зараз підняти, бо я, відверто кажучи, не пам'ятаю конкретний день цього голосування, це вже було кілька років тому, але було б подивитися цікаво, як ви голосували. Я можу вам точно сказати, як ваша фракція голосувала, переважна більшість ваших депутатів проголосували "за", тому ви несете пряму відповідальність за дії Антимонопольного комітету. Чому я зараз згадую в контексті цього законопроекту? Дуже просто. Ми можемо скільки завгодно тут приймати певних технічних законопроектів, які нібито щось врегулюють в енергетиці, але поки у нас енергетика є захоплена, по суті, приватним монополістом, який контролює природну

займалася не цими технічними законопроектами, а займалася чим – націоналізацією енергогенеруючих підприємств. Тому що природна монополія може бути тільки в державній власності, за жодних обставин не може бути у приватній власності. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, ваш коментар, шановний колего. Я думаю, що як голосували ті чи інші народні депутати, кожний наш колега може зайти в базу даних і подивитися, і підняти кожне голосування. Для цього не потрібно витрачати час, дорогоцінний час українського парламенту. Але, разом з тим, я хотів би сказати, якщо ми говоримо про націоналізацію, то хотів би всім нагадати, що у нас є Угода про асоціацію з Європейським Союзом, де є взаємні зобов'язання між Україною і Європейським Союзом. Я щось не пам'ятаю, яка була проголосована і Європейським парламентом, і українським парламентом, я щось там не пам'ятаю, що український парламент або українська влада, або українські народні депутати брали на себе відповідальність про націоналізацію чи енергетичного сектору, чи будь-якого іншого економічного сектору. Якщо комусь запахло 17-м роком в Україні, ну, слухайте, ну, можливий варіант, да, але ми дуже добре пам'ятаємо, чим це закінчилося. Але я все-таки своїх колеги із… …із депутатської групи "Свобода", до яких я з великою повагою відношуся, закликав би до професійної дискусії. Якщо це стосується енергетики, будь ласка, збираємося, давайте в комітеті проведемо професійну дискусію з енергетичних питань. Я хочу сказати, що всі мої колеги і члени комітету, ми завжди відкриті для діалогу, для дискусії, ми не закриті. В нас відбуваються дуже гарячі емоційні дискусії. Іноді ці дискусії ви відчуваєте тут, в залі, між членами комітету. І не дивлячись, можливо, на деяку їхню емоційність, я вважаю, що будь-які професійні, незаполітизовані, некон'юнктурні дискусії – це є нормально. Тому закликаю весь парламент до професійної дискусії. Дуже дякую. Дякую. Будь ласка, наступне запитання. Пані Войціцька так само передає пану Левченку слово. Прошу вас. 17:41:46 ЛЕВЧЕНКО Ю.В. Дякую. Ну, спробуємо в рамках розгляду цього законопроекту, враховуючи, що він відверто затягується, власне кажучи, більшістю, тому що немає нікого тут на місці, він не буде голосуватися, ви чудово знаєте. Ви мені кажете, що я час займаю. займаю. Я не займаю час насправді, тому що я веду обговорення в рамках великого обговорення, яке було проголосовано, тому що більшість вашої фракції не на місці, і ви знаєте, що законопроект не буде проголосований зараз, тому затягуєте до наступного разу. Тому спробуємо в рамках цього фахову дискусію. Про націоналізацію. Ви тільки що сказали, що 17-й рік. Ви поцікавтеся, в чиїй власності у Франції є найбільша енергетична компанія AREVA, так? Чи вона в державній власності, чи вона в приватній? Ви поцікавтеся. Чи вона тільки у Франції, чи вона має активи по всьому світу, чи вона є у власності Французької держави? Це щодо 17-го року. Насправді, енергогенеруючі підприємства є в державній власності в багатьох західних країнах

А ви мене закликаєте до фахової дискусії? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановний пане Левченко, дозвольте з вами не погодитися, тому що ми місяць чули так само в залі, що ми затягуємо закон мовний, а сьогодні ми показали ідеальне голосування по цьому закону. І зараз ми йдемо по Регламенту – повна процедура, згідно якої доповідач має 10 хвилин для доповіді. Якщо він заощадив час, ми можемо його використати для запитань. До вас звернулися – супер. І ви не використовуєте час, і пан Домбровський не використовує час, а ми йдемо по Регламенту і по закону. І я прошу відповідь пана Домбровського, будь ласка. Все, я зрозуміла, розібралися. по-перше, якщо є якісний професійний законопроект, який підготовлений, який висить в парламенті або лежить в парламенті багато років, який стосується енергетичної безпеки або питань енергетичного блоку, блоку, будь ласка, давайте, я готовий до нього повертатися і з вами разом дискутувати. І якщо це правильний закон, законопроект, давайте будемо робити все для того, щоб він попав для дискусій в зал парламенту. Скажу вам другу тему, можливо, вона не дуже популярна, але більше 50 законопроектів, які пройшли комітет, які є надзвичайно важливими, які стосуються питань ядерної безпеки, які стосуються питань енергетичної безпеки, які стосуються багатьох аспектів енергетичної проблематики України, більше 50, вони вже не 1 і навіть не 2 роки, а деякі по 3-4 роки є в цій залі. І не моя вина в тому, що, на жаль, український парламент працює не в самий ефективний спосіб. Дякую. Будь ласка, наступне запитання. Народний депутат Рябчин, прошу вас. 17:44:44 РЯБЧИН О.М. Дякую. Олексій Рябчин, фракція "Батьківщина", Донеччина. Шановна пані виконуюча обов'язки Голови, задам вам таке ж саме питання, як і до міністерства. Якщо цей закон сьогодні не буде прийнятий, а ми так бачимо, що депутати вже так відчувають потихенечку залишають, що станеться з тими людьми, які не будуть отримувати вчасно заробітну плату, які де-факто зараз слідкують за станом мереж, які зношені, які ще за радянської епохи, скажімо так, що буде з цими людьми і яким чином ми будемо вирішувати цю ситуацію? я можу тільки повторити те, про що сказав пан заступник міністра, що люди, у яких немає впевненості, що буде завтра: виходити їм на роботу чи не виходити їм на роботу, отримають вони заробітну плату, не отримають вони заробітну плату, потрібні вони державі чи непотрібні вони державі, - це є дуже серйозна проблема. Тому, з моєї точки зору, те, що уже на рік прострочено вирішення цього питання… Я і з паном Левченком погоджуюсь, і з багатьма іншими. Те, що рік прострочено це питання, яке носить чисто формальний, технічний характер, і те, що Верховна Рада змушена постійно до нього повертатися, це ненормально. Тому от моя така відповідь. Будь ласка, завершити треба, да? Завершили. Будь ласка, наступне запитання – народний депутат Мусій. Народний депутат Мусій.

в чому принципова різниця між урядовим і вашим законопроектом, тому що вони настільки схожі? Чи не можна було одним законопроектом вийти і щоб це була узгоджена позиція, здавалося, вашого би уряду і вас як представника більшості? А то виходить, що з двох джерел – два різних бачення існує. Насправді пора виходити з якимось одним баченням. В чому принципова різниця, скажіть, будь ласка? 17:46:54 ДОМБРОВСЬКИЙ О.Г. Я думаю, що різниці принципової немає, вона носить технічний характер в датах. Але, по великому рахунку, законопроект, який пройшов комітет, який ми рекомендуємо, я думаю, що Міністерство енергетики підтримає те, щоб ми його проголосували в цілому. Так чи ні? Будь ласка, хвилину для відповіді представнику уряду. Прошу. Будь ласка, міністерству надайте слово. 17:47:15 БЛИЗНЮК М.Д. Шановний пане депутат, дякуємо за запитання. Міністерство повністю підтримує даний законопроект з буквою "д", 8527-д. Він був доопрацьований в комітеті і взятий за основу. Тому міністерство підтримує цей законопроект в цілому. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І, будь ласка, зараз… Ви… Все, дякую. І останнє запитання. Будь ласка, народний депутат Іван Спориш. Іван Спориш, "Блок Петра Порошенка", 15 округ, Вінниччина. Звичайно, Олександр Георгійович, вам треба подякувати, бо, дійсно, ви є одним із комітетів, де, дійсно, так глибинно, фундаментально, можна сказати, розглядаються ці ваші законопроекти, і це дуже… дуже вдячні за те, що все-таки ви чітко можете розказати от любу проблему і таке іншу. Звичайно, питання сьогодні турбує цей ринок електроенергії, тарифи, розрахунки, і це цілком так. А ну необхідна і інспекція, контроль – це все ми чули. І мабуть ваші ці два законопроект вони, звичайно, важливі, но єдине, що мене цікавить і, мабуть, всіх, це, дійсно, це доля оцих людей, які сьогодні працюють і сьогодні не знають, яке їхнє майбутнє. Дякую. Я хочу щиро подякувати цим людям, тому що це люди, які, не дивлячись на проблеми, які їм створила держава, дуже сумлінно і дуже якісно виконують свої обов'язки. І вони дуже сумлінно і якісно захищають українських споживачів в кожному селі, в кожному районному центрі і в кожному місті. І, не дивлячись на проблеми, які ми могли б вирішити уже дуже давно, ці люди кожен день виходять на роботу, ці люди кожний день реагують на ті проблеми, на ті звернення, які є. І я думаю, що їм велика шана і щира-щиро повага. І вони заслуговують на те, щоб ми проголосували цей закон. Дякуємо, шановний пане Домбровський. Ви можете повертатися на ваше робоче місце. Шановні колеги, зараз згідно Регламенту ми маємо виступи від депутатських груп і фракцій. На ці виступи буде виділятися по три хвилини. Я дуже прошу всіх записатися для обговорення двох законопроектів: законопроектів: і урядового, і альтернативного депутатського. Будь ласка, колеги, прошу записатися.

я так розумію, не спрацювали зараз картки ваші. Я прошу… я надаю слово шановному колезі Рябчину, який представить позицію фракції "Батьківщина". А інші фракції я прошу такі потім записатися на обговорення. Будь ласка, пане Рябчин. Шановні колеги, фракція "Батьківщина" підтримувала цей законопроект. Рішення було прийнято на засіданні фракції. Ми не підтримували законопроект про ринок електроенергії, я можу сказати, що навіть судилися з тих причин, що він був прийнятий навіть позарегламентним шляхом. Но факт є факт, ми знаходимося в опозиції, не можемо впливати на це рішення. І ще багато більше проблем розпочнеться з того, коли цей ринок розпочне роботу за пару місяців. Однак я просто хочу вибачитися перед тими людьми, які сумлінно виконують свою працю, які роблять все для того, щоб наші електромережі були у гідному стані, які роблять те, щоб у нас тут і в кожній оселі було світло, а за це вони не отримують того винагородження, яке вони мають. Ми зробимо все для того, щоб це технічне питання було якомога швидше вирішено, і ви отримали ту винагороду, на яку ви розраховуєте. На превеликий жаль, я бачу, що зараз потенціалу проголосувати ці законопроекти немає, но, сподіваюсь, що і президія, і всі наші колеги зроблять якомога… все, що від них залежне, для того, щоб вирішити це ваше питання. Найкраще, що в нас є в енергетиці, це наші люди, які працюють на цей сектор. Дуже вам дякуємо і перепрошуємо за те, що Верховна Рада не спроможна це проголосувати.

Подивіться, ми ввійшли в повне читання. Це означає, що ми не встигаємо до 6-ї розглянути. Тому ми зробимо чесно перед авторами законопроекту: ми пройдемо блок виступів від а блок від депутатів залишимо на наступний вівторок. І ми наступного вівторку продовжимо розгляд. Ми це робили неодноразово, це цілковито в нормах, щоб ми не втратили законопроект. Тобто зараз ми від фракцій виступимо, наступний вівторок ми починаємо тільки з того закону, ми більше нічого не можемо розглядати. Лишимо блок від депутатів, виступимо, приймемо рішенні і підемо далі. Приймається всіма? Бо так воно, власне, буде справедливо. І тому зараз від фракцій прошу всіх виступити, блок від депутатів ми залишимо на наступний тиждень і, відповідно, заключні слова. Отже, домовилися. І зараз "Фронт", потім – БПП, від "Самопомочі" виступить хтось. Отже, від "Народного фронту" запрошую до слова Іванчука Андрія Володимировича. Будь ласка. Шановний пане Голово, шановні народні депутати, наші зобов'язання України по Третьому енергопакету Євросоюзу… І ви зрозумійте, з 1 липня повинен запрацювати новий ринок електроенергії. Дане законодавство, яке врегульовує ці всі питання, вся країна дуже очікує. І наш обов'язок - врегулювати ці всі питання для того, щоби люди хотя би отримали елементарне розуміння як з 1 липня буде працювати ринок електроенергії. Даним законопроектом 8527 я повністю підтримую позицію і Міністерства енергетики та вугільної промисловості, яку озвучив Михайло Дмитрович, і також я вважаю, що нам треба рухатися в тій логіці, яку запропонував Олександр Георгійович Домбровський. то, що запропонував нам комітет, до другого читання вони вийдуть на збалансовану редакцію і нам треба якомога швидше рухатися в прийнятті законодавства, яке регулює ринок електроенергії. Куди би не поїхав: на округах, в різних областях всі депутати стикаються тільки з одним питанням – що буде дальше? Тому обов'язок парламенту… Прошу? Тому обов'язок парламенту, пане Голово, збалансувати законодавство, яке регулює ці питання, тому що вся економіка, всі фізичні особи, громадяни України очікують від нас цього рішення. Тому я дуже прошу комітет, пана Домбровського, щоб він взяв це в свої руки і запропонував українському парламенту всі необхідні законодавчі зміни для того, щоби люди завчасно зрозуміли як ми будемо переходити на нове законодавство по ринку електроенергії. Дякую. Дякую вам. Від фракції "Самопоміч" запрошую до слова Олену Сотник, будь ласка. 17:55:06 СОТНИК О.С. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Колеги, ну, ви знаєте, ми знову йдемо по тим самим же граблям. От дивіться, в залі немає депутатів. Це не ваша проблема, Андрію Володимировичу, що їх немає в залі. Це не моя проблема і не проблема інших депутатів, які залишилися в залі. Ми намагаємось врятувати законопроект для того, щоб хтось вчасно прийшов на роботу. Мені здається, що ця історія абсолютно неприйнятна. Я нагадую про те, що у нас є декілька постанов, які ми маємо поставити на підтвердження і розблокувати підписання законопроектів. Зараз через те, що ми перейдемо на вівторок у розгляд цього законопроекту, ми завтра не зможемо поставити ці постанови на підтвердження. законопроекти, які чекають на своє підписання… А ви ще побачите, що "Опозиційний блок" теж внесе свою постанову про заблокування Закону про мову ще підписання. А ми хочемо якомога скоріше його підписати. Тому я не підтримую підтримую ідею про те, що сьогодні немає депутатів, і ми маємо затягувати розгляд законопроектів. Немає, не голосують – їх проблеми, хай потім вирішують зі своїми фракціями, чому у них депутати не ходять. І я вважаю, що ми сьогодні маємо голосувати. А завтра у нас буде більш важливий виклик, ви побачите. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олена, відразу вам відповідаю. Я спеціально це питання вивчав. У нас в п'ятницю є спеціальне засідання, зокрема, ми ж голосуємо звернення до Президента, і постанови про скасування ми зможемо завтра проголосувати. Це не перешкоджає. Як добре говорить пані Оксана, у нас має бути у всіх добрий намір і добра воля. Завалити законопроект – це легше всього, але це теж не є добрий намір і добра воля. І тому, колеги, я думаю, що це буде цілковито в межах, що ми цей законопроект перенесемо на вівторок. Завтра на спеціальному засіданні постанови розглянемо, а в наступний вівторок продовжимо цей законопроект. І, колеги, заключний виступ від фракцій. Від "Блоку Петра Порошенка"… "Блок Петра Порошенка" – заключний виступ. Домбровський, будь ласка, заключний виступ від фракції. Шановні колеги, я би дуже просив серйозно відноситись до теми і до законопроекту, який ми зараз обговорюємо, тому що це не просто проблема, скажімо, одного органу центральної виконавчої влади, це ключова проблема всієї електроенергетичної галузі. Я хочу нагадати всім, що з 1 січня 2019 року у нас вступив в силу роздрібний ринок електричної енергії. І на жаль, викликів, які у нас є з наростанням боргів при запуску роздрібного ринку електричної енергії, надзвичайно багато. Я хотів би нагадати, що відповідно до нашого закону у нас є поставщик "останньої надії", яким рішенням Кабінету Міністрів визначений "Укрінтеренерго", який взяв на себе ці зобов'язання без джерела покриття цих видатків. Це стосується сьогодні боргів водоканалів. Це стосується сьогодні боргів теплокомуненерго. Це сьогодні стосується боргів інших бюджетних інституцій і підприємств комунального сектору, сектору, які нарощують борги. Інша проблема, про яку ми повинні з вами також говорити, не дивлячись на кількість народних депутатів, які є сьогодні в залі, що, відповідно до нашого закону, з 1 липня 2019 року у нас повинен бути запущений оптовий ринок електричної енергії. І це величезна проблема в тому, що на сьогоднішній день система до кінця не готова до запуску оптового ринку. І я хотів би нагадати і сказати, що ми зараз в Комітеті палива і енергетики створили окрему робочу групу одну, яка займається проблемами боргів, які є на електроенергетичному ринку. І хотів би назвати цифру, щоб ми розуміли ціну цієї проблеми в прямому і переносному сенсі. Це більше 30 мільярдів гривень! Це більше 1 мільярда євро, які сьогодні висять дуже важким грузом. І інша проблема. А які нам треба внести зміни в Закон "Про ринок електричної енергії" до 1-го, Андрій Володимирович, липня для того, щоб це було безболісно, для того, щоб це не лягло на плечі наших українських громадян. Для того, щоб це не створило колапс на енергетичному ринку, а відповідно і з точки зору економічної політики і промислової політики держави. Тому, шановні друзі, питання, яке ми сьогодні розглядаємо, законопроект, він з однієї сторони технічний. Але, з іншої сторони, це дуже важливий елемент надійності, безпеки всієї електроенергетичної системи України і це ключовий інструмент захисту прав споживачів. Тому що ключовий критерій, я підкреслюю, ключовий критерій… Ключовий критерій захисту права будь-якого споживача – чи європейського, чи українського – це право на отримання, безперервне отримання надійної, якісної електричної енергії. І саме цей закон дає можливість цій інституції цю задачу вирішувати. Дуже дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Тому я вірю і переконаний, що ми наступного вівторка пленарного зможемо його прийняти. Зараз ми будемо завершувати нашу роботу. Наступного вівторка – блок виступи від народних депутатів, ваше заключне слово і голосування. Зараз хоче зачитати заяву, яка надійшла від Кривенка. Заява про те, що він… "Прошу зарахувати мій голос "за", Постанова 10259 за засудження видачі паспортів Російською Федерацією в окупованих територіях". Кривенко її підтримує. І я зачитую публічно. Але 18 година. Час для нашої роботи, на жаль, вичерпаний, хоча могли би ми ще багато законів, звичайно, прийняти. І я можу сказати, сьогодні, колеги, великий день. Вітаю всіх з тим днем! Вітаю всіх прихильників, які вболівали за Закон про мову, усіх народних депутатів! Я думаю, ми дали великий світлий світлий поштовх для всього нашого українського суспільства у Великий Чистий четвер. Дякую всім. І на цьому вечірнє засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Завтра о 10 годині ранку очікую всіх у залі для продовження нашої роботи. Дякую вам. До побачення. До завтра. Дякую